Prelazimo na - Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Na temelju članka 29. stavka prvog Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici.

podataka. Radi se o dugogodišnjem državnom službeniku, radi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Danas je u državnoj tvrtki AKD. Obzirom na djelokrug agencije posebno u svjetlu nakon donošenja Zakona o pravu na pristup informacijama gdje se sad agencija može više baviti baš zaštitom osobnih podataka mislimo da će gospodin Rajkovača dobro obnašati tu dužnost. Zahvaljujem. Želi li predstavnik odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Martina Banić. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću vrlo kratko govoriti o ovoj temi i izboru ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka. Vrlo često kad govorimo o državnim agencijama čujemo da ih ima previše, da zapošljavaju prevelik broj ljudi, da imaju prevelike plaće u odnosu na ostale zaposlene u Hrvatskoj, a da javnost premalo zna što su im ciljevi i što zapravo uopće agencije rade. Zamjera im se često i manjak transparentnosti. Također, mediji vrlo često spominju agencije za koje mnogi ni ne znaju da postoje, a još manje znaju što bi te agencije mogle ili trebale raditi. Nedugo smo u analizi Instituta za financije mogli vidjeti da je manje od 30 agencija predalo financijska izvješća. Takvi podaci sigurno ne govore u prilog radu agencijama. Kolegice i kolege, danas kad raspravljamo o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka htjela bih reći i nekoliko informacija o samoj agenciji. Agencija za zaštitu osobnih podataka je neovisna, samostalna u svom djelovanju ali i odgovorna Hrvatskom saboru u zaštiti dva iznimno važna ljudska prava. Jedno je pravo u kojem se jamči sigurnost i tajnost podataka, a drugo je pravo pravo na pristup informacijama. Zato i danas želim naglasiti da iz samog imena agencije nije jasno da se agencija bavi i brigom o zaštiti prava na pristup informacijama. To bi trebalo biti vidljivije i jasnije, jer riječ je jednako tako o važnom Ustavom zajamčenom pravu. Vjerujem da se mnogi od nas slažu da su upravo spomenuta prava često nedovoljno zaštićena. Usudila bih se reći i ugrožena, a da mnogi građani koji se suoče sa takvim problemima ne znaju gdje i kako reagirati. Hrvatska javnost nije dovoljno upoznata sa tim područjima, te je potrebno nastaviti aktivnosti u tom smjeru. Građani moraju biti educirani o zaštiti osobnih podataka, odnosno potrebno im je dati informaciju kome se obratiti za zaštitu svojih osobnih podataka i koji su postupci i mehanizmi dostupni za njihovu zaštitu. Isto vrijedi i kad je riječ o pravu na pristup informacijama. Znatan je porast žalbi na Zakon o pravu na pristup informacijama iz godine u godinu. Spomenut ću i neke podatke koji jasno govore o tome kako su mnogi građani svakodnevno suočeni sa zlouporabom osobnih podataka. Često se događa primjerice kod prometnih nesreća da odvjetnički uredi zovu u dom obitelji iz koje je netko stradao ili je samo sudjelovao u toj nesreći, nude svoje usluge puno prije nego što su to članovi obitelji uopće saznali. Također, često se događa i sa osiguranjima za automobile da nas zovu na naše kućne brojeve, brojeve, nude nam osiguranje. Ne znam od kud oni znaju da naše osiguranje ističe. Pitam se, dakle od kuda njima takav podatak, od kud takvi podaci cure. Da ne spominjem djecu koja su isto prečesto izložena krađi podataka posebno putem društvenih mreža. Vjerujem da se svi slažemo da je bitno djecu i maloljetnike educirati o važnosti osobnih podataka, ali važno je i zaštititi ih kako bi bar u budućnosti izbjegli neugodne situacije posebno preko društvenih mreža o kojima smo i ovdje već više puta govorili. Znamo da broj korisnika društvenih mreža raste iz dana u dan, a da je malom broju korisnika mreža koji su svjesni da su tom servisu dali pristanak da se njihovi osobni podaci koriste, pohranjuju, obrađuju, a često puta i prodaju za novac. Kolegice i kolege, danas smo svi na neki način postali ovisnici o svim mogućim on-line uslugama koje nam olakšavaju pristup informacijama, mogućnost obavljanja novčanih transakcija, kupnje, prodaje, ugovaranje poslova, sastanaka, zabave ili druženja. Većina nas koristi sve mogućnosti interneta. Ne čekamo više u redovima da bi platili račune, kupujemo odjeću i obuću putem interneta, a sve češće na taj način komuniciramo jedni s drugima. Internet postaje mjesto na kojem je sve dostupno. Upravo zato potrebno je više opreza, najviše mladima odnosno roditeljima da poduče djecu da ne kontaktiraju sa nepoznatim ljudima, da ne dijele svoje privatne sadržaje sa cijelom online zajednicom. Djeci trebamo poslati poruku da je važno brinuti o osobnim podacima, no ne samo o svojim nego i o tuđim. Kolegice i kolege nisu samo naši podaci preko Interneta ugroženi, koriste se naši telefonski brojevi, adrese i pošte, podaci o plaći i Svaki puta kad nekom dajemo kopiju osobne iskaznice ili nekog drugog dokumenta sa adresom ili nekim drugim osobnim podacima dovodimo se u opasnost jer je moguće da ti podaci budu zloupotrebljeni. Zbog svega je nužno jačati svijest o odgovornosti i očuvanju vlastite intime te jačanje svijesti građana o postojanju ljudskog prava, prava na privatnost, koje mora postati opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke. Tu između ostalog vidim ulogu agencije koja nije u dovoljnoj mjeri ispunila svoju zadaću. Upravo zato čudi činjenica da agencija od sredine lipnja prošle godine nema ravnatelja. Osnivaju se nove agencije čiju svrhu često puta ne prepoznajemo, agencije čiji je djelokrug i svrha osiguravanje i zaštita osobnih podataka i privatnog života svakog građanina RH toliko dugo je bez čelne osobe. Znamo zašto je prijašnji ravnatelj razriješen, ali nije poznato zašto tako dugo nije predložen novi ravnatelj. Kolegice i kolege na kraju želim istaknuti, realna je potreba daljnjeg informiranja o radu agencije jer iako je hrvatsko zakonodavstvo po pitanju zaštite osobnih podataka usklađeno sa međunarodnim konvencijama i zakonodavstvom EU ono čemu je potrebno posvetiti pažnju u daljnjem radu jest više upoznati građane konkretno s područjem rada Agencije za zaštitu osobnih podataka a u kojem je svakako potreban i veći nadzor. I zato očekujemo da će se u budućnosti poslati snažnija poruka građanima, posebno djeci i mladima koliko je važno brinuti o osobnim podacima. Hvala. Dubravko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjednice. Pa evo ja bih zapravo se osvrnuo na dvije stvari u izlaganju kolegice Banić. Drago mi je zapravo da je prepoznata važnost Agencije za zaštitu osobnih podataka i njenoga rada pogotovo u vremenu u kojem danas živimo i evo uskoro ćemo ovdje u Hrvatskom saboru proslaviti 10. obljetnicu rada Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je zaista učinila puno na osvješćivanju javnosti i ukazivanju na mnoge probleme vezane uz zaštitu osobnih podataka. Na neke je ukazala i kolegica Banić. I još ovaj drugi dio zapravo koji bih htio istaknuti da smo mi koncem listopada prošle godine izabrali povjerenicu za informiranje gospođu Anamariju Musu tako da evo to, znači imamo dvije, dva ureda, dvije agencije za za pravo na pristup informacijama i Agenciju za zaštitu osobnih podataka i gospodin … /Govornik se ne razumije./… predloženi kandidat za ravnatelja će se baviti samo zaštitom osobnih podataka. Osobno mislim da je to dobro jer je ovo područje posebno važno, pogotovo u zaštiti osobnih podataka djece i mladih koji su sve prisutni na internetu putem mobilnih uređaja, putem računala zaista treba skrbiti o njihovoj zaštiti i unutar školskoga sustava ali i unutar obitelji. Mislim da Agencija za zaštitu osobnih podataka je jedna od onih agencija koja zaista ima prevažnu misiju u hrvatskom društvu ali ne samo u hrvatskom nego naravno i u sklopu EU, pogotovo pozivajući se na tu digitalnu agendu koja nas sve skupa čeka. Hvala. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Biliću ja se apsolutno s vama slažem da Agencija za zaštitu osobnih podataka ima prevažnu misiju i to ne samo u Hrvatskoj nego i šire i upravo zato sam problematizirala i postavila pitanje i ustvari na neki način izrekla svoje čuđenje da ne mogu vjerovati da jedna takva agencija toliko dugo je bez čelne osobe. Ne znam stvarno koje je objašnjenje za to, možda ćemo to čuti još danas tijekom rasprave od gospodina ministra. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice u svojoj ste raspravi ukazali na niz problema koji se rade i manipulira se osobnim podacima, ukazali ste na problem djece ali ja mislim da i edukacija kod odraslih je jako važna. Evo nedavno je bila jedna dobra emisija vezana za kupovinu preko interneta i traženje naših osobnih podataka različitih ali i hakiranja u tom smislu. Ali vidite, ta jedna mala reportaža nažalost nije bila inicirana od ove Agencije za zaštitu osobnih podataka nego je bila inicirana od Udruge potrošača, odnosno u jednoj emisiji koja se zove Potrošački kod. Ja osobno mislim da u toj cijeloj priči bi agencija trebala puno više raditi na edukaciji, da bi trebala puno više informacija davati svima nama da uopće evo 10 godina je prošlo, ali da danas pitate nekoga dolje ja mislim da svaki 125 bi eventualno znao za tu agenciju i uopće kako se može čovjek obratiti toj agenciji, što ta agencija njemu i na koji način može pomoći. Tako da slažem se s vama da su djeca kao i uvijek najugroženija ali moram reći da je vjerojatno zbog toga jer su i roditelji, odnosno mi odrasli, neupućeni i često puta nasjedamo na različite zamke u tom smislu. Hvala. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Sumrak ja se potpuno slažem s vama da rad agencije jednostavno nije dovoljno vidljiv. prije dva ili tri mjeseca u ovom Saboru raspravljali o Izvješću o radu agencije za 2012. godinu neki od naših kolega su rekli da su imali konkretno problema na društvenim mrežama pa da nisu znali kome se trebaju obratiti. Tako da evo ako mi u ovom Saboru ne znamo koja je uloga Agencije za zaštitu osobnih podataka onda je puno teže očekivati da bi to i neki drugi građani znali kojima to nije možda toliko u njihovom fokusu i u njihovom interesu. Spomenuli ste edukaciju roditelja. Mislim da je to jako važno. Mislim edukacija odraslih osoba važna je zbog njihovih samih ali prije svega zbog njihove djece. Danas se događa to da su djeca puno više educirana u smislu eto i tih društvenih mreža i novih medija nego i njihovi roditelji i upravo zato oni ulaze i padaju u nevolje i zato mislim da bi se agencija u tom kontekstu trebala više angažirati kako bi pomogla roditeljima a onda i djeci. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Banić, nadopunit ću se na onaj vaš dio oko osnivanja da se osnivaju nove agencije. To je istina. Gotovo na svakoj sjednici Sabora mi osnujemo poneku novu agenciju i to je već postalo zabrinjavajuće. Ja pretpostavljam da vi zasigurno ne znate kolika je plaća tog budućeg ravnatelja te agencije, vjerojatno zna ministar Bauk. Uvijek je to interesantno, nadam se da će nam on iznijet te podatke zato što ministar Linić dnevno prijeti smanjivanjem tih plaća, stalno se to povlači. Međutim, događa se samo suprotno. Još se više agencija osniva i još se više kadrova zbrinjava. A zabrinjavajuća je najava ministra Hajdaša Dončića da će on sada u tom djelu smanjivanja agencija spojiti u jednu agenciju za željeznicu HAKOM i Agenciju za istraživanje zrakoplovnih nesreća. To je vrlo zabrinjavajuće. A sve je krenulo smjenom Dinka Vodanovića, jedinog stručnjaka kojeg smo imali za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Onda je ministar Hajdaš spremio tamo nekog svog pajdaša i sad imamo problem sa međunarodnim asocijacijama. Prijete nam da će nas izbaciti jer da nemamo dovoljno stručnog kadra unutar te agencije gdje se sve rukovodeće promijenilo. I zaista me interesira na koji način će to funkcionirati i kako će ta agencija moći raditi kada će istovremeno nadzirati željeznički promet, nadzirat će rad svih tele operatera i istovremeno biti nadležna i za zrakoplovne nesreće. To je degradacija sustava koji je uspostavljen i nije dobro za državu da ono što funkcionira degradira na taj način. Tako će možda biti i sa nekim drugim agencijama. Tko zna gdje će završiti ovaj ravnatelj kad se odluči Vlada spojiti još nekoliko sličnih. ne bi ulazila u to koliku će plaću imati ravnatelj i gdje će on završiti ali ono što mene zabrinjava a vezano je uz osnivanje agencija jest način na koji se zapošljavaju osobe u agencijama. Evo imam slučaj iz obitelji gdje se jedna osoba javila na natječaj u jednu agenciju koja je nedugo osnovana i gdje na razgovoru za posao imala samo jedno jedino pitanje a to je bilo kojeg ste datuma rođeni. Dakle, meni je teško vjerovati da netko može biti diskvalificiran samo zato što se onome koji ga je to propitivao ili ispitivao nije svidio njegov datum rođenja. Dakle, to je ono što mene zabrinjava, da mlade koji su svakodnevno u potrazi za poslom, koji završavaju fakultete, koji su visoko obrazovani da se ne mogu zaposliti zato što se nekome ne sviđa njegov datum rođenja. Završna riječ ministra uprave, Arsena Bauk. Izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ajmo od kraja. jednaka zamjeniku ili zamjenici ravnatelja Državne upravne organizacije što znači da mu je također od ovog mjeseca kao i svim drugim dužnosnicima 6% manja. To je bruto osnovica za državne dužnosnike puta 5,27+0,5 za godinu staža za ravnatelja te čini mi se isto to samo puta 4,55 a ne puta 5,27 za To je matematika za osnovnu školu kolege./… Ja jesam matematičar, čak mislim da bih mogao izračunati ovako na početku ali evo možemo poslije ću, kad uzmem kalkulator bit će mi lakše nego ovako napamet. Što se tiče rada Agencije za zaštitu Što se tiče rada Agencije za zaštitu osobnih podataka, ona od ove godine ima ustvari priliku ili misiju da se bavi samo zaštitom osobnih podataka jer smo u procesu pristupanja EU zakonodavnim rješenjima u Zakonu o pravu na pristup informacijama

stalnog propitkivanja gdje je ta granica između zaštite osobnih podataka i transparentnosti određenih drugih podataka i zato će AZOP u budućem radu apsolutno imati više prilike se profilirati kao agencija koja se doista prvenstveno, isključivo bavi zaštitom osobnih podataka dok će pravo na pristup informacijama ostvarivati u drugom, temeljem rada drugog tijela koji po svojoj prirodi će ići malo više u korist transparentnosti jer neće imat tu dodatnu odgovornost da misli o zaštiti osobnih podataka ali mi se kao državno tijelo u svakodnevnom radu i susrećemo s potrebom da od Agencije tražimo mišljenje je li nešto pogodno za objavu što se tiče osobnih podataka, postupamo po njihovim mišljenjima i takva rješenja su podložna provjeri povjerenika za informiranje i u konačnici Upravnog suda. Prema tome to je jedan mehanizam koji vjerujem da je stavio dobar balans. Naravno sa aspekta građana uvijek je dobro da agencija ima dosta restriktivna tumačenja a sa aspekta transparentnosti postupanja tijela javne vlasti dobro je da ima malo manje restriktivna tumačenja. Prema tome to će uvijek biti jedno dato propitivanje šta je u datom trenutku primjereno. U konačnici sud je taj koji odlučuje. Što se tiče ovog pitanja imenovanja ili neimenovanja ravnatelja dakle AZOP je prolazio jednu fazu transformacije kada je jedan dio djelatnika agencije prešao u Ured povjerenika za informiranje i sada se može u potpunosti posvetiti radu pa smo odlučili u ovome trenutku kada je taj proces tranzicije gotov da pokušamo sa novom osobom da ta profilacija AZOP-a više na zaštitu osobnih podataka da ima i neku svoju logičan slijed, pa evo to je odgovor na ovo pitanje koje ste rekli da očekujete. Što se tiče naravno samog informiranja o radu agencije ona godišnje izvješće podnosi i o tome dakle to je prilika za raspravu o AZOP-u, a sada imamo i Godišnje izvješće povjerenika za informiranje koji dosta pažnje posvećuje ne samo središnjim tijelima državne uprave kao tijelima koja su obavezan podnositi izvješće nego i svim drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, jedinice lokalne samouprave je i to još jedan dokaz da se AZOP treba baviti ovim čime se bavi, a da za pristup informacijama je potrebno ipak bilo osnovati posebno tijelo. Što se tiče agencija ajmo ovako dakle AZOP je jedna od nažalost rijetkih agencija koja podnosi izvješće Hrvatskom saboru i jedna od nažalost ne toliko brojnih agencija koje su osnovane zakonom. Prema tome nije samo da se agencije osnivaju na zasjedanju Sabora, one se mogu uredbama i drugim aktima osnovati. Broj agencija je otprilike na istom broju kao što je bio i 2010., '11., '12.dakle neke se osnivaju, neke se spajaju, neke kada se osnuju onda se s pravom prigovara, neke kada se spoju onda se možda s pravom ili manje s pravom također prigovara međutim trudimo se da taj broj ne raste i želimo da se ipak malo taj sustav racionalizira. Koliko ćemo u tome biti uspješni to će se vrlo egzaktno se mjeriti brojem osnovan, spojenih ili ugašenih institucija. Toliko za završno obraćanje. Vidim da ima replika pa ću onda moći odgovoriti još. Hvala. Miroslav (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, ne čini li vam se da je cijela ova priča o AZOP-u postavljena naopako? sam vam nedavno postavio pitanje o adresaru baza podataka kako se one sve zovu pa ste uspjeli odgovoriti da znate samo ono što je pod kontrolom Ministarstva uprave, a da se se tek namjerava ili tek se radi na izradi adresara baza podataka u kojoj Hrvatska država odnosno državne institucije rade. I sada bi ova jedna Agencija o zaštiti podataka AZOP-u trebala voditi računa o svemu tome, a ne zna se uopće što sve postoji. Zar ne bi bilo logičnije da postoji taj uvjet, da postoje pravila ponašanja, da postoji nekakva strategija, da se zna tko ima pravo tom pristupu? To pitanje često postavljam od sigurnosnih službi do drugih institucija, da se zna koji su standardi sigurnosti, komunikacijske sigurnosti, zaštite podataka. Svega toga skupa nema. Tako da možemo vjerovati u dobru namjeru i želju da se nešto napravi ali sve se radi u živom pijesku i nema šanse da dok ne postoji jedan cjeloviti pristup, jedna strategija sa pravilima ponašanja. Vi imate Zakon o upravnom postupku što vjerojatno znate puno bolje od mene, da država ne može od građana tražiti podatke s kojima već raspolaže, a to se redovito radi, ponavlja se u svim zakonima, ponovo se traži od domovnice do ne znam čega, a takve jedne politike prema zaštiti i osobnih podataka i svih drugih podataka naprosto nema. Odgovor na repliku, Arsen Bauk. odgovorio sam na ono što je bilo u djelokrugu što sam mogao potpisati i biti siguran da je točan, da ste pitanje postavili Vladu odnosno predsjedniku onda bi sva ministarstva odgovorila i to bi se vjerojatno bi odgovor bio nešto opširniji. Sama činjenica da smo u odgovoru i napisali i u saborsku proceduru je poslan Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi gdje upravo što ste vi rekli se i planirano je napraviti, pokazuje da tu idemo na tragu ovoga što ste vi pitali. Naravno ovo što ste rekli sigurnosni protokol itd. nije nije samo stvar Ministarstva uprave odnosno resora koji pokrivam. To je dosta šire pitanje, čak u manjem djelu je djelokrug. Prema tome radimo na tragu ovog što ste i vi rekli i to nema u osnovi puno veze sa ovom točkom dnevnog reda, to je jedno dosta šire pitanje. I slažem se s vama ne samo Zakon o upravnom postupku nego i Zakon o sustavu državne uprave to isto propisuje, međutim činjenica je da će se građani još uvijek puno brže dobiti uslugu ukoliko nešto sami dostave, nažalost, nego ukoliko to po službenoj dužnosti budu tražili državna tijela i to pokušavamo promijeniti u svakodnevnom radu i inzistiramo na tome i vjerujem da ćemo

tražili smo neke podatke o broju agencija, instituta i zavoda i negdje je izašlo oko 180 ima agencija, da li se tu broje i zavodi i instituti. I nekako mic po mic svake se godine barem 2, 3 jedna se razdvoji ode u dvije, tako se sada desilo i ovdje. Ja ne znam, kažu da je zaposleno negdje preko 22 tisuće ljudi u tim svim agencijama i zavodima i svim tim. Mene sad zanima, sad ste rekli i razdvojila se ova Agencija za zaštitu osobnih podataka, ona ostaje agencija a imat ćemo Povjerenika za pravo na pristup informacijama u kojoj će on instituciji, u kojoj će sad on instituciji raditi i da li će onda on u toj svojoj nekoj novonastaloj instituciji isto morati nekakve svoje, on će biti Povjerenik pa će vjerojatno biti onda i ravnatelj povećati neki broj zaposlenih. Kolege Šukera sad nema, baš sam ga pitala OIB. U stvarnosti nikako da profunkcionira kao jedinstveni podatak koji bi trebao služiti od Porezne uprave pa nadalje. je zaista ovo što je govorio i profesor Tuđman, mi moramo ispuniti od JMBG-a do svega života, do datuma rođenja, muško, žensko sve ostalo i nikada dosta. E sad, moje pitanje vama je slijedeće ovo razdvajanje, da li će ovaj Povjerenik biti zaposlen u nekoj novo instituciji kako će se ona zvati i da li će tu doći do zapošljavanja nekih drugih novih ljudi i da li mislite još

(SDP)** Replika, vi ste imali repliku a ne pitanje. **Bauk, Arsen (SDP)** Dobro, dobro. Dakle, popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska nalaze se na web stranici Ministarstva uprave sa podacima dakle pod koje ministarstvo spadaju pojedini institucije, kada je osnovana Internet stranica i akt o osnivanju. Evo recimo, Hrvatski šumarski institut kao jedna institucija piše osnovana je samoupravnim sporazumom o udruživanju rada, Zakon o znanstveno istraživačkoj djelatnosti. Institut je nastavio sa radom. Imamo negdje da je osnovana Carskim ukazom Kraljevine Dalmacije, Slavnije i Hrvatske negdje je osnovana Odlukom Centralnog komiteta itd. Dakle, dali smo potpune informacije i trudit ćemo se uploadati, odnosno kako se to hrvatski točno kaže ažurirati kada naravno dođe do promjene u nadi da će ta ažuriranja ići na smanjenje a ne na povećanje, ali nećemo prikrit ni ako bude povećanje tome barem u proceduri koja dolazi u Vladi koliko budem imao utjecaja pružati što aktivan, a što pasivan otpor tom dakle povećanju broja tih institucija. Što se tiče Povjerenika za informiranje ured je osnovan već Zakonom o pravu na pristup informacijama 2013. godine koji je bio jedan od uvjeta za završetak pregovora. Dakle, to se vuklo jedno duže vrijeme i u amandmanima na proračun, čak sam došao tu odbit amandmane, morao, teška srca odbit amandmane koji su išli na povećanje sredstava za, ako se sjećate za Ured povjerenika tako da neće biti, dakle u taj ured su prešli službenici AZOP-a to sam mislim čak i odgovorio koji su se bavili pravom na pristup informacijama. Prema tome, dodatnih, u tom smislu, dodatnih troškova osim ovoga što je već odobren neće biti. A svake godine iz sustava ode više ljudi nego što ih se primi, pa dolazi do jednog smanjenja broja zaposlenih.

dakle ne druge agencije. Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre, mene interesira da li vi nas kao ministar uprave, s obzirom da postoji ova Agencija za zaštitu osobnih podataka možete zaštiti? Jer ja imam osjećaj da su naši telefonski brojevi, mobilni i fiksni dostupni svima. I jednostavno ponekad se iznenadite tko vas sve može nazvati. I to je postao problem jer mi nemamo previše ni mira, sada se više ni ne bira kada se zove, sada vas mogu nazvati ujutro u 6, navečer u 8 ili u 10 svejedno i svaki put zovu sa nekakvih drugih telefona, ali uvijek imaju vaš. I kad promijeniti broj mobitela opet vas nađu i razumijem odnos kupac i onaj koji prodaje, jer kad ja kupujem ok on će zapisati moj broj pa će me pokušati ponovno nešto nazvati i prodati mi, međutim kad ništa ne kupujem oni zovu. Najviše zovi ovi koji prodaju knjige, i ove lonce i poklopce i mi imamo problem, nemate mira niti u poslijepodnevnim satima, niti navečer, a nekako dolaze do tih podataka. Kako je moguće da su ti podaci dostupni, a imamo sve moguće agencije koje bi nas trebale zaštiti? E sad je to pitanje koje bi trebala riješiti Vlada i vaše ministarstvo i da omogućite ljudima da zaista uspostave odnos ali kupac i trgovac kad oni požele, a ne da smo dostupni kada oni požele i da nam ne daju mira i uvjeravaju nas da je baš to što oni nude ono što mi trebamo kupiti. Da li vi imate tu mogućnost da nas zaštitite kao ministar uprave ili imamo ovu agenciju čisto samo da je imamo? Ja najprije želim izrazit svoju potpunu solidarnost sa vama zbog toga što vas uznemiravaju. Zamislite kako je tek onda drugima. Također, i sam sam ponekad bio objekt pozivanja ovih koji rade ankete i osim što se tiče anketa ovih za popularnost političkih stranaka, na ove druge nisam odgovarao. Odakle im broj ne znam, jer od dva broja koja koristim ni jedan nije na moje ime, što znači da očito im je na manje ili više dopušten način dostupan popis telefonskih brojeva. Ne vjerujem baš da imaju ime i prezime osobe o kojoj se radi, ako imaju onda je to javni podatak koji se nalazi na telefonskom imeniku, a ukoliko želite naravno zaštiti broj onda imate ove kartice, sad ne smije reći koje da nam to ne bi bila prikrivena ili izravna reklama, a skoro sam izgovorio, ali sam se suzdržao. A što se tiče konkretnog slučaja ja mogu doista kada naravno ravnatelj bude imenovan u Saboru i kada prođe određeno vrijeme da mu i vaš problem izložim i da vidimo na koji način vam može Agencija za zaštitu osobnih podataka pomoći. Tako da evo prilikom sljedeće rasprava o izvješću AZOP-a da imamo jedan pozitivan primjer djelovanja na vaše zadovoljstvo, na zadovoljstvo i agencije i da evo konkretno nešto uspijemo pozitivno i napraviti. Vjerujem da je to bila intencija vašeg pitanja. I naravno evo još jednom moja apsolutna solidarnost i suosjećanje sa vama zbog ovih problema koje imate. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu ćemo glasati sutra. **Stazić, Nenad (SDP)** Prijedlog odluke o imenovanju